**Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt obnove cesta II, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 671; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Zdravko Livaković. Izvolite. **Livaković, Zdravko** Poštovani zamjeniče predsjednika, poštovani zastupnici. Evo samo par rečenica vezano za ovaj prijedlog zakona. Sam Ugovor o jamstvu potpisan je 12. prosinca 2006. kada je potpisan i Ugovor o zajmu između Europske investicijske banke i Hrvatskih cesta kao realizator ovoga kredita. Ove godine se završava tzv. “beterment 1“. To je isti ovakav zajam kojim je u cijelosti obnovljeno i rekonstruirano 415 km državnih cesta. Ovaj projekt “obnove cesta II“, znači “beterment II“ nastavlja se sa obnovom državnih cesta u razdoblju do 2010. godine i predviđeno je da se 52 dionice državnih cesta ukupne dužine 682 km obnove u cijelosti. Građevinski radovi temeljem ovoga zajma ako ga potvrdi ovaj Dom počinju ove godine i njihov završetak se predviđa do 2010. godine. Inače, ukupna vrijednost ovoga projekta je 237,9 milijuna eura. Odnosno to je milijardu i 760 milijuna kuna. Ukupan projekt bi se financirao sa ovih 60 milijuna eura iz zajma, a ostalo je iz sredstava Hrvatskih cesta. Rok otplate ovog zajma je 20 godina i uključuje poček, što uključuje poček i od 5 godina. Kamata može biti fiksna od 4,057% ili promjenjiva prema odabiru zajmoprimca. Molimo vas da prihvatite ovaj zakon, zakon, jer njegovim prihvaćanjem postaje operativan čime se onda ide u realizaciju. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za financije i državni proračun ako se ne varam. **Prtenjača, Hvala lijepa dopredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo upravo Odbor za financije i državni proračun kao matično radno tijelo je razmatrao ovaj prijedlog zakona na svojoj zadnjoj sjednici od 18. travnja i prema uvodu kojeg smo čuli od predlagatelja raspravio je u cijelosti o tom programu i ponovit ću, vrlo kratko rekapitulirati o čemu. Ovaj Ugovor o zajmu između RH i Europske investicijske banke za projekt "Obnove cesta

Ukupna vrijednost radova procjenjuje se na oko 237,9 milijuna eura, od čega tih 60 milijuna osigurava putem podmirenja i trenutnog zajma od EIB-a pod uvjetima navedenim da, s time što se ostala razlika od 187 i nešto pokriva iz Fonda Hrvatskih cesta. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Vlade RH da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donosi po hitnom postupku. Budući je njegovo stupanje na snagu pretpostavka za stupanje na snagu Ugovora o zajmu o čime se omogućava korištenje zajma tako i izvođenjem. Prema tome predlaže se prihvaćanje ovog Prelazimo, otvaram raspravu. U ime kluba PGS-a, SBHS-a, MDS-a, uvaženi zastupnik Željko Pavlic.

tj. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Obnove ceste II" ili "Beterment II". Iz jednostavnog razloga što među ovih 682 nema ni jednog kilometra, što među ovih 52 dionica nema ni jedne dionice iz Međimurske županije. Mislim da ovo nije dobro i da bi i ovakvim projektima itekako bilo bitno da svaka naša regija, svaka naša županija ima određeni projekt u okviru dakle ovih zakona, tim više dakle što znamo kakve su ceste kakve su ceste u Republici Hrvatskoj. Ista situacija je i u Međimurskoj županiji. Mi mislimo dakle da je trebalo i u svom planu i programu Hrvatske ceste da su trebale predvidjeti dakle da se određena dionica i Međimurska županija dakle uvrsti u ove prioritete. Mi znamo što bismo napravili dakle da je nas netko pitao ili da je pitao možda nekoga iz županije, mi bismo mogli govoriti o istočnoj obilaznici grada Čakovca, o obilaznici grada Preloga, možda o obilaznici Nedelišća, o obnovi državne ceste, dakle od autoceste pa do Donje Dubrave, o gradnji cestovnog mosta kod Kotoribe, tj. kod Mure Kerestura ili za izmještanje Graničnog prijelaza iz Murskog Središta. Dakle projekata ima ali nažalost ni jedan projekt nije dobio državnu potporu. Ovo izaziva naše nezadovoljstvo tim više ako usporedimo još neke podatke. Ja sam prije koji mjesec upravo iz ovog razloga dakle i postavio zastupničko pitanje ministarstvu, tj. Hrvatskim cestama koliko će se dakle novaca odvojiti za obnovu ili izgradnju cesta u Međimurskoj županiji u 2007. godini. Dobio sam odgovor da će se ukupno za investicije, za redovito održavanje, za sufinanciranje, za "Beterment" izdvojiti samo 13 milijuna kuna. Ukupni proračun Hrvatskih cesta za 2007. godinu je preko 2 i pol milijarde kuna. je nula cijela pola posto ukupnog proračuna Hrvatskih cesta. Mislim da smo tu diskriminirani i oštećeni. Tim više ako ako iznesem podatak da po međimurskim cestama vozi više od 50 tisuća različitih vozila, ili 2,7% ukupnog broja vozila u Republici Hrvatskoj. A mi dobivamo 2007. godine samo nula cijela pola posto da bismo te iste ceste obnovili. A znamo isto tako da se iz svake litre benzina 0,6 od svake kune dakle odvaja za Hrvatske ceste. Mislimo da to nije dobro i da jednostavno ne možemo prihvatiti ovakvu preraspodjelu sredstava koja se centraliziraju, koja se skuplja na jednom mjestu. A velim, njihova distribucija je itekako Ne znam da li je moguće što napraviti. Mislim da nije, jel tako. Prema tome naš klub jednostavno neće podržati projekt "Obnove ceste II". **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Šime Prtenjača. Hvala lijepa gospodine dopredsjedniče. Evo samo nekoliko razloga zašto klub HDZ-a će podržati, podržava prijedlog ovoga zakona. Prvo, smatramo da je ovo iznimno dobar nastavan suradnje između hrvatske države i EIB-a u svim projektima koji su bili do sada. Sjećamo se, već je oko 13 projekata realizirano da se ti projekti odnosili na različite, samo nekoliko zadnjih, na riječku obilaznicu, na splitsku obilaznicu, na Koridor X, na željezničke čini mi se nedavno smo usvojili, itd. Od tih 13 projekata ovo je nastavak takve dobre suradnje. Cilj koji se, a prema programu održavanja i razvoja održavanja državnih cesta u Hrvatskim cestama cilj treba postići po našem mišljenju ravnomjernije i razvoj države. zašto smatramo da ovo treba prihvatiti po hitnom postupku je i to što je u ovom projektu predviđeno 682 kilometra u 52 dionice i na različitim područjima koji su prikazani u prijedlogu zakona na strani 50. i 51. Tako da ostali zainteresirani mogu vidjeti koje su to dionice da ih ja ovdje sada ne nabrajam. Isto tako od ovog ukupnog iznosa riječ je o 60 milijuna jamstva koje treba dati kako bi Hrvatske ceste mogle koristiti ta sredstva, ali i obvezama Hrvatske države ukoliko ne bi došlo do povrata povrata tih sredstava ili ukoliko bi bilo problema u tom povratu. Svu razliku od 177 i nešto, 178 čini mi se milijuna eura, smatramo da Hrvatske ceste u budućem razdoblju mogu izdvojiti bez ikakvih problema iz svojih sredstava koja će imati po sadašnjim uvjetima. Valja istaći ukupno da je, a ovo je bit zapravo svega, da se ovaj zajam i ovo jamstvo koriste kao i uz najpovoljnije uvjete kao i ostale zemlje članice Europske unije. Prema tome to je zaista uspjeh koji do sada na žalost nismo često puta mogli koristiti, sada jednostavno ova sredstva pod ovim uvjetima treba iskoristiti i to iz sljedećih razloga. Prvo da bi se realizirao ugovor koji smo postigli, ali onda sa ciljem bržeg povlačenja sredstava i onim konačnim ciljem početkom radova i realizacijom projekata koji su predviđeni s time što ti radovi i projekti se trebaju realizirati u razdoblje između 2007. i 2010. godine. Upravo iz tog razloga, evo nekoliko tih razloga klub HDZ-a predlaže i podržava donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Ni klub Hrvatske narodne stranke neće glasati za ovaj predloženi zakon kao i što kolega Pavlic reče neće ni oni, ali bih molio ako je ikako moguće od državnog tajnika dobiti odgovor na nekoliko pitanja. 50% automobila koji završe na Jadranu tijekom turističke sezone prijeđe granični prijelaz, a dolazi iz srednje i istočne Europe, prijeđu granicu ili u Murskom Središću ili u Goričanu. 75% šlepera cestovnih krstarica, kamiona i cisterni koje šaljemo kao u izvoznu robu ili dolazi u Hrvatsku kao uvoz ili ide prema riječkoj luci, prelazi granični prijelaz Goričan, i ne autoputom, jer je cestarina preskupa i voze starom cestom. U turističkom razvoju i tržište Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske, Rusije, Ukrajine kažu naši turistički stručnjaci je perspektiva Hrvatske, oni su u Europi. I svake godine povećava se broj putnika, osobnih automobila, kamiona, cisterni, šlepera koji prometuju tim pravcem i završavaju ili u Rijeci ili na cijelom području Jadrana i koriste stare ceste, a na relaciji Mursko Središće – Čakovec – Varaždin i druge ceste nema osim te stare državne ceste. Postoji još jedan pravac, to je Čakovec – Štrigova i ovaj dio Slovenije i Austrije gore što je također državna cesta, a Štrigova je najrazvijeniji dio Hrvatske to znate, to je ono područje kaj Slovenci vele da je njihovo od kad su oni nastali kao nacija je njihovo, znate u zadnjih dva tjedna također svojataju i Štrigovu. I sada pitam koji su to kriteriji bili da od 682 kilometara državnih cesta koji su obuhvaćeni ovim programom koji ostaje na snazi do 2010. godine, nema ni jednog metra intervencije na državne ceste u Međimurju. Koji su to kriteriji? Što? Kako? Što je trebalo napraviti? Tko je nešto trebao napraviti da hrvatske ceste nekog pitaju, vide i odgovore na pitanje kako to, što je sa tim državnim cestama u Međimurju. 237 milijuna eura težak projekat i u Međimurju će se investirati 13 milijuna kuna kolega Pavlic jel'. Čišćenje valjda snijega i posipanje i zatrpavanje udarnih rupa betonom. To je otprilike tih 13 milijuna kuna. Međimurje od tih turista i tranzita nema nikakve koristi samo štetu jer sve te državne ceste prolaze najgušće naseljenim teritorijem Republike Hrvatske po selima, usred sela, kraj škola, crkava, ambulanata, ljekarni. Granični prijelaz Mursko Središće je smješten u samom centru grada. Granica je pola rijeke Mure. Na drugu stranu s njim prijeći ne možemo. Pomicati ga unazad ne možemo, moramo izaći i trebali bi ga napraviti izvan grada Mursko Središće. obećano je, rečeno je da je jedino rješenje preseljenje graničnog prijelaza izvan grada i izgradnja par kilometara državne ceste da se zaobiđe grad i natrag spoji sa postojećom državnom cestom. To je granični prijelaz koji postaje frekventniji u turističkoj sezoni nego Goričan. Ni to do 2010. dakle neće biti intervenirano u to, a godinama se o tom problemu spominje. Ali istovremeno Hrvatske ceste su ušle u investiciju i gradile most u Svetom Martinu na Muri koji vodi nikud nikam, iz šume u šumu, ali most kod Murskog Središća koji bi omogućio preseljenje graničnog prijelaza nećemo graditi, to Hrvatskoj državi ne treba. Granične sporove, graničnu crtu nismo još u tvrdili, ali smo Slovencima izgradili nasip na lijevoj obali Mure i zaštitili slovenska sela od poplava. Na hrvatskoj strani to nismo napravili, nešto malo se počelo … I apsurda li većeg, Slovenci grade autocestu u Prekmurju. Znate s čijim šljunkom? Voze ga iz Međimurja. Međimurja voze šljunak, kupili su doduše, ali nisu ni zatražili koliko znam, dozvolu za prekomjernu upotrebnu državne ceste. Za županijsko gdje će vozit, znam da nisu, ne vjerujem da su ih zatražili od Hrvatskih cesta za povećanu upotrebu državne ceste da 70 tisuća prostornih metara šljunka prevezu u kratkom vremenu … /Ne razumije se./ … Maribor. I po toj istoj cesti državnoj će voziti taj šljunak, po toj istoj cesti prema Murskom Središću koja se neće sanirati nikako. je to smiješno vidim, jasno. Kada je Međimurje u pitanju, svima je sve smiješno. Pitam kriterije, pitam razloge, pitam gospodine državni tajniče je li to poruka da prijelaz Mursko Središće do 2010. nije u planu preseljenja. Pitam je li dionica prema Štrigovi neće biti sanirana, stalo se kod Brezja, 6 kilometara od grada Čakovca, daleko od Štrigove. Pitam i ova pretjerana upotreba državne ceste šodrane Ivanovec do Murskog Središća za Slovence? Ako će platiti gdje će završiti novac? Čak ni taj dio novca nećete investirati u državne ceste na području Međimurja. I na kraju, molim vas koji su to bili kriteriji? Po čemu su odabrane ovih 682 kilometara, a ne nekih drugih ili barem 10 kilometara na području Međimurja? Hvala lijepa. kolega Lesar naveo je jedan krupni netočni navod. Kaže ovako: "Republika Hrvatska napravila nasip na Muri da zaštiti slovenska naselja od poplava." Pa to zaistinu nije točno. Nasip je napravit da se zaštiti hrvatsko zemljište koje se nalazi na desnoj obali rijeke Mure. Na lijevoj obali rijeke Mure, a što su, nije to slovensko, to je hrvatsko gospodine Lesar. Molim vas nemojte, to je hrvatsko zemljište. Dobro. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Vlado Jelkovac. Hrvatske demokratske zajednice. ovih 60 milijuna eura koji se osiguravaju putem predmetnog zajma EIB-a omogućuje sufinanciranje u ukupnom iznosu od 238 milijuna eura, 52 dionice državnih cesta i ukupne dužine 682 kilometra. Naravno da je uvijek moguće govoriti o prioritetima, govoriti o tome da li ova dionica ili ona dionica, ali ono što želim podsjetiti da se ovdje radi o 50 i nešto dionica iz programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine u programu Vlade Republike Hrvatske i ovo je na neki način samo i operacionalizacija tog plana u okviru dakle programa "Beterment S obzirom da se radi o zaista povoljnim uvjetima i što se tiče roka, dakle 20 godina uz poček od 5 godina i uvjetima ostalim koji vrijede i za zemlje članice Europske unije nema razloga dakle ne podržati i ne prihvatiti ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora. Hitnost naravno da treba podržati u ovom slučaju zato što se povlačenje sredstava omogućuje tek nakon potvrđivanja sporazuma u našem Parlamentu, dakle to je i uvjet za stupanje na snagu i pretpostavka za povlačenje zajma. Evo to su dakle razlozi zbog kojeg ću i osobno podržati ovaj Prijedlog zakona i to je jedan od ovih 13 ugovora o financiranju u javnom sektoru koje je do sada Europska investicijska banka sklopila sa Republikom Hrvatskom, odnosno sa nositeljima projekata u Republici Hrvatskoj bilo za izvođenje radova, bilo za jamstva. Evo dakle podrška ovom programu. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Jozo Topić.

hitnost donošenja ovog Zakona zbog razloga koji su već navedeni i naravno da podržavam i Zakon i nastojanja ove Vlade da se i ovakvim sredstvima iz ovih sredstava od Europske investicijske banke osiguraju sredstva za daljnju obnovu i izgradnju infrastrukture, u ovom slučaju cesta, tj. državnih cesta kako je ovdje navedeno u ovom Prijedlogu zakona. međutim kao zastupnik iz Šibensko-kninske županije naravno pozdravljam i činjenicu, odnosno projekt rekonstrukcije i obnove ceste Drniš-Pakovo selo. Naime, to je cesta D33, cesta koja ide od graničnog prijelaza Strmica znači graničnog prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom Strmica preko Knina, preko Drniša i završava u šibenskoj luci. Značaj te ceste za Šibensko-kninsku županiju mislim da ne treba ni posebno ni spominjati jer povezuje tri grada Knin, Drniš i naravno Šibenik. Ta cesta posebno bi trebala biti od interesa gledajući s nacionalnog aspekta s obzirom na stanje gospodarstva i svega u gradu Kninu i Knin je relativno loše povezan sa cestama, izoliran od središta županije i naravno izlaza na more. Ova cesta će dugoročno imati izuzetno veliki značaj gledajući stoga da cijeli zapadni dio Bosne i Hercegovine gravitira de facto preko ove ceste na Šibenik, na šibensku luku i mislim da je nužnost izgradnje i obnove ove ceste od izuzetnog značaja ne samo za Županiju šibensko-kninsku, nego i državni je interes i mislim da je Šibenska županija, mislim, nego to je stvarno tako što se tiče ovih cesta koje povezuju sjever sa more, odnosno sa autocestom u najgoroj situaciji. Daleko najgoroj situaciji od svih županija, barem u našeme susjedstvu. Jer to je cesta, ne znam tko je, vjerujem da su mnogi prolazili tom cestom, koja je nekad rađena za prevozno sredstvo koji su bili ova zaprežna kola na samoj ovoj dionici koja je izuzetno kritična preko Moseča od Drniša do Pakova sela, tu vam je izuzetno opasna vožnja i tu se ne mogu normalno razmijeniti dvoja vozila. podržavam tu dionicu, obnovu i izgradnje te dionice, ali također smatram da se taj projekt trebao ubrzati vezano za ovu državnu cestu D33. S tim šta je to već u sazivu Sabora, se o tome pričalo i govorilo i postoje određeni dokumenti da će se ta cesta obnoviti iz ovih sredstava "Betermenta". Jedan dio je počet, ali znači ta obnova ceste traje negdje od '94. pa eto nismo došli dalje od Pakova sela. Mislim da to žitelji i ljudi koji žive u Šibensko-kninskoj županiji, naročito gradu Drnišu i Kninu koji gravitiraju u Šibeniku teško mogu prihvatiti. Također ću ovdje iskoristiti priliku i skrenuti pažnju na jednu od, još jednu državnu cestu. Državnu cestu koja se zove D59 koja ide od Kistanja preko Bribirskih mostina i dolazi na čvor Pirovac. Imamo 3, 4 kilometra makadama, totalno neuređene ceste a to je državna cesta ona je od izuzetnog značaja kad su loše vremenske prilike. Kad je zatvoren Velebit, kad se ne može ići kroz tunel Sveti Rok, onda vam cijeli promet teretnih kamiona i svih idu iza Velebita idu na Kistanje i dalje izlaze na Pirovac. I mislim da je tu, ne znam kako se to može dogoditi da se recimo tako mala sredstva koja su potrebna da bi se ta cesta barem barem donekle popravila odnosno rekonstruirala, mislim da je to od značaja ne samo za Šibensko-kninsku županiju, to je od značaja i za Zadarsku županiju, jer promet velim vam svih teretnih vozila ide zaobilaznicom preko Kistanja i dolazi na čvor Pirovac i dalje se ide autocestom il' u pravcu Šibenika i Splita il' u pravcu Zadra. koristim tu priliku da je ova točna na dnevnom redu i prisutnost državnog tajnika da će se stvarno iznaći načina i sredstava da se po meni ove izuzetno važne dionice cesta, cesta, državnih cesta kako D33 tako i D59 konačno obnove da bi zaleđe i Šibensko-kninske županije bilo bolje povezano sa autocestom i morem, što je od izuzetnog gospodarskog značaja. Ali i govoreći iz ovih državnih razloga jer smo rekli da ova D33 ide od državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, a da je ova cesta D59 kao alternativa u slučaju zatvaranja autoceste Sveti Rok, Maslenica, da je to kao alternativa, ovaj pravac izuzetno bitan. Evo, tako u par riječi želim dati moj doprinos u ovoj raspravi. A ne znam, ovdje se govori o državnoj cesti također za nas iz Šibensko-kninske županije a naravno i Splitsko-dalmatinske županije, u ovom slučaju mislim na općinu Vrlika odnosno grad Vrlika, da je izuzetno važno da se konačno uredi i asfaltira 6 kilometara ceste koje idu od Maovica preko od Maovica na Siverić. Tako da bi se cijelo zaleđe Šibenske zaleđe Šibenske županije otvorilo prema gradu Šibeniku odnosno prema moru. To je od izuzetnog značaja kako za razvoj gospodarstva i turizma na području grada Vrlike a trakođer i za

Evo, da pokušam odgovoriti na ova konkretno postavljena pitanja prvenstveno vezana od gospodina Pavlica i gospodina Lesara za Međimursku županiju. Pa, pitanje kriterija. Znači, u pripremi ovoga projekta studiju opravdanosti za sve ove ceste i sve one ostale koje su ponuđene izradio je Institut građevinarstva Hrvatske s obzirom na stanje cesta, količine prometa itd. Ta studija opravdanosti je išla u banku i banka je zajedno sa Hrvatskim cestama se morala ograničiti na one ceste koje su najugroženije. To Hrvatske ceste nit je politika sama određivala nego na osnovu vrlo strogih kriterija kojima je Europska investicijska banka. Napominje, to nisu jedina sredstva koja Hrvatske ceste odnosno država putem njih ulaže. Državnih cesta ima preko 20 tisuća kilometara. I u razdoblju od 2004. do 2008. 55% 55% sredstava će više država uložiti nego u prethodne 4 godine. Inače porast prometa na autocestama je na autocesti Zagreb – Rijeka u prvih 3 mjeseca 18%, a na hrvatskim autocestama, na na autocestama pod ingerencijom Hrvatskih autocesta 10%. Tako da se ne bi složio sa ovim da su te ceste državne preopterećene kao što je ovdje rečeno. Zaključno naglašavam da postoje drugi programi odakle Hrvatske ceste financiraju rekonstrukciju, obnovu i izgradnju novih cesta. Kolega Topić, što se tiče Šibenske županije. Mislim da je proteklih nekoliko godina od autoceste koja je interes čitave države ali koncentrirana na samu Šibensko-kninsku županiju, u tijeku je i pri završetku izgradnja tehnološke ceste tzv. koja koja povezuje šibensku luku koje je iz ove Vlade proglašena kao državna luka. I taj projekt će biti gotov tijekom ove godine. Izgrađen je novi spoj između Bilica i čvora Šibenik II zajedno sa deniveliranim križanjem za Dubravice. I u tijeku je proboj odnosno probijanje tunel Trtar s kojim se sa čvora Šibenik dolazi na onaj dio koji je obnovljen kroz "Beterment I". Međutim, tu je apsolutno se slažem da je cesta prema Drnišu, Kninu odnosno Bosanskom Grahovu gdje već ide, da je od iznimnog značaja i poduzete su pripreme kroz prostorno planersku dokumentaciju i kroz idejna rješenja da se potpuno nova trasa te ceste napravi, jer cijenimo da će vrlo brzo doći vrijeme i za to. Što se tiče ceste D59 ne znam stvarni detalj, tako da ću to morati provjeriti. Ali postoji poseban program za one ceste koje su nažalost imamo državnih cesta koje nemaju asfalta, tako da se nadam da je predviđeno iz tih sredstava, ali taj detalj ću pogledati u samim Hrvatskim cestama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu.